Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Državni tajni Središnjeg državnog ureda gospodin Antun Palarić. Izvolite. **Palarić, Antun** Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođe i gospodo zastupnici. Ovo je vrlo kratak zakon koji je predložen kako bi razriješio dvojbe u pogledu nove političke činjenice, tiče se funkcioniranja izvršne vlasti u trenucima kada predsjednik Vlade podnese ostavku. Naime, u zakonu postoji određena pravna praznina koja bi se mogla gramatičkim tumačenjem zakona interpretirati da Hrvatska država nema Vlade. Što je nedopustivo i neprihvatljivo. Stoga mi ovim zakonom imamo samo dvije norme. Jedna je definitivno ukidanje Središnjeg državnog ureda i njegovo brisanje iz ovog zakona, ali i mijenjanje članka 9. stavak 1. tako tako da bi glasio "Ako Hrvatski sabora prihvati ostavku predsjednika Vlade, Vlada će obavljati tehničke poslove do imenovanja nove Vlade". Osiguravamo kontinuitet izvršne vlasti ali samo na tehničkoj razini u obavljanju onih poslova koji su nužni za funkcioniranje države do vrlo brzog, nadam se imenovanja nove Vlade i izglasavanje povjerenja u ovom cijenjenom Domu. Predlažemo da se i ovaj zakon donese po hitnom postupku. Hvala lijepa. Hvala. Želi li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu.

samo mi osigurajte barem jedan sat prije prijavnicu. Dakle, Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o Vladi Republike Hrvatske. Još mogu razumjeti praksu da se mijenja organizacija državnih tijela, organa uprave, ali ovdje imamo nešto što je toliko rogobatno, neprihvatljivo sa stajališta ozbiljnosti i odgovornosti Vlade u hrvatskom demokratskom ustroju. Naime, predlagatelj Vlada predlaže, ako Hrvatski sabor prihvati ostavku. Drugim riječima Vlada sugerira pogodbu, ako vi prihvatite ostavku, ostavka će vrijediti. Ako vi ne prihvatite ostavku ja ću ostati premijer. U ozbiljnim funkcijama i ozbiljnima sustavima takva pogodba ne može biti. Ni u Hrvatskoj to nije prihvatljivo. Naime, ostavka je osobni čin, osobni stav, osobni izbor i sve drugo bi bilo manipulacija. Ako bismo ovako prihvatili stipulaciju, razrješenje predsjednika Vlade, premijera bi moglo biti onda samo na temelju izglasavanja nepovjerenja. Jer dao je ostavku, a ne prihvatite mu ostavku, a on neće raditi, onda morate donijeti neku drugu odluku kako ćete ga razriješiti. A po Ustavu i zakonu je predviđeno samo da se razriješi na temelju ostavke, smrti itd. i na temelju izglasavanja nepovjerenja predsjedniku Vlade. Drugo, ovdje se također mijenja nešto što ne vidim razloga za promjenu, članka 9. stavak 1. "Ako Hrvatski sabora prihvati ostavku predsjednika Vlade, raspustit će se Vlada." U novoj stipulaciji nema toga raspustit će se Vlada, nego Vlada nastavlja raditi na tehničkim poslovima. Ona mora dobiti odjek ako premijer da ostavku, mora biti odjek u Parlamentu, Vlada je pala, postupa se po Ustavu, traži se novi mandatar, a dosadašnja Vlada nastavlja ne kao tehnička Vlada, nego nužne poslove državne. Tehnička Vlada ima drugu kvalifikaciju i druge razloge. Zbog toga predlažem da sami predlagatelj izostavi ovo "ako Hrvatski sabor prihvati", nego "kada predsjednik Vlade dade ostavku "kada predsjednik Vlade dade ostavku na dužnost predsjednika Vlade, Vlada nastavlja sa radom na minimalnom ili tehničkom ili nekom programu do imenovanja nove Vlade." To je sasvim onda čista situacija. Ali ona je čista i bez ovoga, jer o Zakonu o prijenosu vlasti nakon izbora i završetka mandata, Vlada nastavlja raditi. Izbori traju Vlada nastavlja raditi i to stalno tako i zovemo dok se ne dobije nova većina, odnosno novi mandatar i ne konstituira nova Vlada. Ne vidim razloga zašto bismo ovako gurali formulaciju koja stvara više nedoumica nego što raščišćava situaciju koja do duše ni u samom Ustavu nije precizno regulirana. Hvala lijepo. radi se o tome da po mišljenju gospodina Leke kada se podnese ostavka Vlada dalje radi dok se ne formira nova Vlada. To je uredu po mom mišljenju, ali postavlja se pitanje ako je Sabor izglasao povjerenje Vladi isto tako i razrješenje Vlade treba Sabor prihvatiti. A dako će prihvatiti ako neće Sabor, Sabor je dao povjerenje Vladi. Molim vas lijepo, mi želimo ovdje prevladati mogući vakum koji može nastati zbog toga što je Vlada dala ostavka odnosno predsjednik Vlade a automatski onda i cijela Vlada, da ne bi se dogodilo da u nekom malom kratkom vremenu nastane vakum da nema Vlade. Prema tome, smatram da bi trebalo ipak izglasati da Sabor prihvati ostavku, nema Sabor te mogućnosti da on odbije sad ostavku. Ako ćemo tako špekulirati. Nema jer je podnešena ostavka i ona se prihvaća. Moramo je, čitavo vrijeme ovdje se držalo govor kako se nije pred Sabor došlo, kako se nije dala ostavka a sad odjedanput ne treba prihvatiti Sabor ostavku. Pa o čemu mi govorimo? Upadamo u kontradikcije. Ja smatram da mi trebamo prihvatiti da ne bi nastao vakum u funkcioniranju Vlade a ionako kad se dobije mandat i nova Vlada bude pred Saborom onda prestaje funkcija i te Vlade koja je do sada tehnički obavljala posao. Mislim da je to logika. to logika. Gospodine Palariću, ja vas molim da se uključite u svezi sa ovim što je meni logično ovo što govori gospodin Leko da postoji mogućnost da Vlada nastavlja rad do izbora nove Vlade. Ali zbog čega je onda ovakva stipulacija i zbog čega izmjena zakona ako je to tako? **Palarić, Antun** Gospodine predsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici. Važeći zakon glasi, članak 9. stavak 1.: "Ako Hrvatski sabor prihvati ostavku predsjednika Vlade raspustit će Vladu.". To znači da Vlade onda nema. E nemam. Vlada prema našem prijedlogu zakona postaje tehnička Vlada i obavlja nužne poslove do imenovanja nove Vlade. Ne mogu se tu primijeniti odredbe postupka primopredaje vlasti jer je on projektiran za izbore, uređuje što se događa od raspisivanja izbora, do održavanja izbora, nakon održavanja izbora do formiranja nove Vlade. Dakle, ukoliko se ne bi promijenio zakon sutra ne bi nitko mogao donijeti odluku bilo koje naravi jer Vlada koja je raspuštena ne može donijeti niti minimalno nužnu tehničku odluku a to može predstavljati veliki rizik za ustavni poredak. I mislimo da ovo rješenje koje je predloženo zadovoljava popunjavanje pravne praznine ili nedorečenosti postojeće norme Zakona o Vladi.

jeste li vi definirali svoj stav? **Palarić, Antun** Jesam. Ostajemo kod prijedloga kojeg je Vlada predložila zato što smatramo da se zakonski članak mora promijeniti zato jer kad se ne bi promijenio zakon onda bi Vlada prihvaćanjem ostavke bila raspuštena i ne bi mogla zasjedati, ne bi mogla donijeti nikakvu pa ni tehničku odluku. Imamo tri ispravka. Prvo gospođa Antičević-Marinović. Izvolite. **Antičević Netočno je da se mora, da Sabor mora odlučiti o ostavci. Ostavka se jednostavno prima k znanju a ona se ne prihvaća ili ne prihvaća. Ostavka je konstitutivni čin koji ne ovisi ovdje o tome hoće li je netko prihvatiti ili ne prihvatiti. Zamislite situaciju, govorimo izvan prostora i vremena općenito, da Sabor ne prihvati ostavku Vlade. Šta ćemo mi prisiljavati da Vlada ostane? Ova situacija koja se smatra da je dvojbena ako ovako pogrešno ne bi stajalo da imamo vakum. Nemamo vakum nego je to na kraju krajeva i dosadašnja praksa a i postojeći naši ne samo ispravno tumačenje Ustava nego i postojeći Zakon o Vladi je tu jasan. Vlada radi tehničke poslove do imenovanja nove Vlade u roku od 30 dana. Ako ne nema ni takve Vlade. tvrdi državni tajnik da tamo piše da se Vlada raspušta. Dakle, onda je nema. Ma ovdje nije pitanje sada uopće nikakvih polemika ni nekih. Ovdje je pitanje kako izići iz ove situacije.

Važno je razlikovati situaciju u kojoj izglasavamo povjerenje i nepovjerenje Vladi. To je jedan slučaj. A drugi slučaj je kad Vlada podnese ostavku. Ovakvom izmjenom zakona mi dolazimo do situacije da postoji mogućnost a to je da se ta ostavka ne prihvati i to je razlog zbog čega bi to trebalo promijeniti. Također pitanje tehničkog obavljanja poslova ovaj Sabor može isto tako dodatkom ove rečenice riješiti i mislim da je to rješenje kompletnog problema. Vlada mora donijeti odluku o njenom prestanku rada i koje poslove obavlja do izbora nove Vlade ali najvažnije od svega je da ova situacija sa ostavkom i mogućnošću da ona ne bude prihvaćena regulirana je upravo i u Ustavu. On kaže postoji razlika kod davanja ostavke i kod situacije slijedeće. I moram napomenuti najvažnije, ovo je varijanta u kojoj se može dogoditi i bitno je naglasiti da je predsjednik Vlade ako podnese ostavku cijela Vlada pada. To je ono što se mora precizno odrediti. Hvala. Ja tvrdim da Vlada nastavlja sa radom i time nije u tome spor. I kad bi bio u tome spor ne možemo to riješiti ovim zakonom jer bi on. Vlada je dala ostavku. Je li dala ostavku? Je. Onda bi ovaj zakon djelovao retroaktivno. retroaktivno. Dakle, logično je da Vlada nastavlja sa radom na poslovima kako bih rekao nužnim, ali nije u tome problem. **Bebić, Iz Ustava i Zakona o prijenosu vlasti bez obzira kad se događa prijenos i kad se događa prijenos. Uvijek se događa prijenos. Ako, ovo je važeći zakon, molim vas. Ako, ovo sad važi, ovo je sada nepromijenjeni zakon, dakle koji je aktualan. Ako Hrvatski sabor prihvati ostavku predsjednika Vlade, raspustit će Vladu. … /Svi govore u glas, Vlade./… Ja vam čitam ovo što je sad na snazi. Zato prihvatimo ovo i pređimo preko ovoga jer cilj ej ovo razriješit, a ne da sad tu mi… Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Naime, ja smatram da doista ovu odredbu zakona treba mijenjati zbog onog dijela rečenice koja veli raspušta se Vlada, ali. Gospodine predsjedniče, problem ovakve odredbe tog članka zakona ima svoju povijest i prije 2001. Naime, do tada … /Govornik predsjednik Vlade je ostavku podnosio predsjedniku Republike. I bila je odredba, ako predsjednik Republike prihvati ostavku predsjednika Vlade, raspustit će se Vlada. 2001. intervenirano je u ovu odredbu i umjesto predsjednik Republike upisano je ako Hrvatski sabor prihvati ostavku predsjednika Vlade, raspustit će Vladu. To su bila dva različita koncepta koja su od 2001. popravljana po meni na jedan nezgrapan način. Jedno je kada predsjednik države imenuje Vladu ili predsjednika Vlade i njemu podnosi ostavku, a drugi je koncept kada predsjednik Vlade ostavku podnosi Parlamentu. Međutim, predložena izmjena, ne moramo raditi gospodine Palariću istu pogrešku kao 2001. i i rečenica u zakonu ne može započeti "Ako Hrvatski sabor prihvati ostavku predsjednika Vlade", nego "Sabor ostavku predsjednika prima na znanje, a Vlada će obavljati tehnički poslove do dana imenovanja nove Vlade". Ostavka predsjednika Vlade osobni je čin. Po drugoj odredbi ostavkom predsjednika Vlade i svi članovi Vlade su u ostavci. I Sabor ostavku predsjednika Vlade prima na znanje. Ne ako, jer ovakva odredba implicira mogućnost da Sabor ostavku ne prihvati. I što ćete onda, na silu tjerat Sanadera da ostane premijer? Ovo iskustvo koje sad imamo i situacija koju imamo sad, ako nam nije dovoljna da do kraja popravimo tu odredbu koju je trebalo još 2001. napraviti, ne znam što sad nam još treba. Sabor ostavku predsjednika Vlade prima na znanje, a Vlada nastavlja tehničke poslove do dana imenovanja nove Vlade. I gotovo. Mislim da je ovo jedno vrlo racionalno rješenje. Izvolite, potpredsjednik Šeks. 10. srpnja 2002. godine predsjednik Vlade Ivica Račan podnosi ostavku. Predsjednik Republike donosi odluku o davanju povjerenja mandata za sastav Vlade Republike Hrvatske. Premijer Ivica Račan podnio je ostavku nakon što je iz Vlade istupio njegov dotadašnji zamjenik Dražen Budiša. Tada se događa na istim ovim zakonskim premisama Zakona o Vladi i Ustava sljedeća situacija, pod 1. odluka i Hrvatskog sabora: "Utvrđujem da je Ivica Račan, predsjednik Vlade Republike Hrvatske podnio ostavku na dužnost predsjednika Vlade Republike Hrvatske. 2., Do stupanja na dužnost nove Vlade Republike Hrvatske predsjednik Vlade u ostavci u suradnji sa članovima Vlade u ostavci obavlja poslove utvrđene Ustavom i zakonom. Sada u postojećem zakonskom tekstu, članku 8. stoji kada predsjednik Vlade podnese ostavku, smatra se da su ostavku podnijeli svi članovi Vlade. Predsjednik Vlade podnosi ostavku Hrvatskom saboru. I stoji ako Hrvatski sabor prihvati ostavku predsjednika Vlade, raspustit će Vladu. Vlada predlaže novelu u članku 9. da ako Hrvatski sabor prihvati ostavku predsjednika Vlade, Vlada obavlja tehničke poslove do imenovanja nove Vlade. Točno to je prijedlog amandmana. Točno u skladu sa onom odlukom koja je bila donijeta 2002. godine. I zbog toga ja predlažem da nakon provedene ove rasprave o ostavci predsjednika Vlade, odluka Hrvatskog sabora glasi: "Na temelju članka 115. stavak 9. Ustava RH i članka 8. Zakona o Vladi RH, Hrvatski sabor na svojoj sjednici održanoj 2. srpnja 2009. godine donio je sljedeću odluku: 1. Utvrđuje se da je predsjednik Vlade, doktor Ivo Sanader podnio ostavku na dužnost predsjednika Vlade RH. 2. Prihvaća se ostavka doktora Ive Sanadera na dužnost predsjednika Vlada Republike Hrvatske. 3. Ova odluka stupa na snagu trenutkom iskazivanja povjerenja Hrvatskog sabora novom predsjedniku ili predsjednici Vlade Republike Hrvatske." S time se isključuje ona praznina i tehnički se može djelovati. Hvala.

Da li… Molim vas! Svima nam je cilj da ovdje ne sjedimo beskonačno, nego da riješimo ovaj problem. Da li postoji amandman u skladu sa onim što je rekao gospodin Lesar, pa donekle i gospodin Leko? Pa ovdje piše ako. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Ako date dovoljno vremena da ga napišem, dat ću ga. Hvala. Zaključujem raspravu. Hvala.